sa radom po utvrđenom dnevnom redu i prelazimo na točku - Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2011. godinu Podnositelj Izvješća je Nacionalno vijeće za znanost i to temeljem članka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Materijal ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ste primili na sjednici. Pitam želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana profesorica doktorica Maja Vehovec, predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost. Izvolite. Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, u svojstvu ovogodišnje predsjednice Nacionalnog vijeća za znanost imenovana od vaše strane u sedmom mjesecu ove godine u ulozi sam da objasnim rad Nacionalnog vijeća za znanost 2011. godine. Rasprava je bila provedena na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Na tom Odboru mi smo izmijenili informacije i željela bih vam prenijeti da je Odbor i mišljenje odbora koji imate ispred sebe u osnovi točno. Nacionalno Nacionalno vijeće za znanost nije kako je to točno ovdje napisano, nije potpuno uspjelo u izvršenju pojedinih zakonskih obaveza koje je imalo tijekom 2011. godine. Međutim, ja to moram pojasniti i široj publici. I radi se o tome da je Nacionalno vijeće za znanost 2011. godine radilo prva tri mjeseca te godine. Mogu nastaviti? Prva tri mjeseca 2011. godine, i zatim je prešlo u prisilnu neaktivnost zbog neimenovanja članova koje je trebalo imenovati, predložiti Ministarstvo znanosti Saboru. I dok se to napravilo 7 mjeseci je bilo u u neaktivnosti. Ponovno je aktivnost započela u studenom i prosincu. Znači na dva mjeseca krajem 2011. godine. U ta dva mjeseca kada sam i ja postala član tog Nacionalnog vijeća za znanost, zaista smo radili samo operativna pitanja, ovdje opisana kao tehnička pitanja zbog toga što su bila nagomilana u vrijeme neaktivnosti Nacionalnog vijeća za znanost. Jedino što mogu reći da tu neaktivnost nije prouzrokovalo samo Nacionalno vijeće za znanost nego objektivne okolnosti, a sva strateška pitanja koja smo trebali napraviti u 2011. godini na tome se počelo raditi i ubrzano se radi pod mojim predsjedništvom, znači od jeseni ove godine, dio stvari koje se koje se ovdje zamjerilo u radu 2011. godine biti će sigurno završene. Mi ćemo predati okvire i podlogu Znanstvenih centara izvrsnosti, unaprijediti ćemo određene pravilnike i napraviti ćemo sve što je moguće do kraja kalendarske godine, a za ozbiljnija pitanja možda možda će biti završena početkom iduće godine zbog ozbiljnosti kao što su npr. mreže javnih zdravstvenih organizacija. Evo, mislim da sam pojasnila, zapravo vrlo specifični rad i okolnosti rada Nacionalnog vijeća za znanost u 2011. godini i nadam se da ću pred ovo tijelo doći sa puno boljim izvještajem 2012. godine. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Da. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i poštovani zastupnik Valter Boljunčić. Izvolite!

odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se ne prihvati Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2011. godinu obzirom da se u toj godini Vijeće nije bavilo strateškim nego više tehničkim pitanjima, iako naravno uz napomenu, da je zbog nepravovremenog izbora svih članova bilo djelomično spriječeno u svom radu. Tako da kažem da je prijedlog da se ne prihvati Izvješće o radu. **Stazić, Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime Kluba SDP-a govoriti će poštovani zastupnik Damir Tomić. Izvolite! Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege! Još jedno izvješće danas, ovog puta ga nećemo prihvatiti. Naime, Nacionalno vijeće za znanost je najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. To tijelo je za svoj rad odgovorno Hrvatskome saboru, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Gledajući ovo Izvješće koje je doista detaljno, možemo utvrditi da osim detaljnosti ono ne bavi se ničim. 2011. osim nekih objektivnih okolnosti koje je i predsjednica spomenula, je pokazalo da ovo Vijeće nije u potpunosti uspjelo u izvršenju svojih zadaća koje proizlaze iz navedenog Zakona. Nadalje, Zakonom je propisano da Nacionalno vijeće raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njeno unapređenje. Unatoč tome, Vijeće tijekom proteklih godina nije izradilo kvalitetan prijedlog mjera za unapređenje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Isto tako, Pravilnik o uvjetima za izboru znanstvena znanja, usprkos široj raspravi nije suštinski izmijenjeno 2005. godine. Tijekom višegodišnjeg razdoblja, znači ne odnosi se samo na 2011., ovo Vijeće nije proglasilo znanstvene centre izvrsnosti, što mu je bila zadaća, niti je sudjelovalo u davanju mišljenja o osnivanju znanstveno tehnoloških parkova. Isto tako, Nacionalno vijeće je bilo dužno predložiti Hrvatskom saboru strateški dokument mreže javnih zdravstvenih organizacija koje sadržavaju smjernice i kriterije za osnivanje javnih znanstvenih organizacija te projekciju osnivanja novih javnih znanstvenih organizacija radi provođenja postupka vrednovanja u okviru vanjskog sustava osiguranja i unapređenja kvalitete. Navedeni dokument, unatoč zadanim rokovima, do dan danas nije donesen. Iako su postojali, dakle, neki objektivni razlozi koje je spomenula predsjednica, smatramo da je ovo Vijeće moglo bolje raditi i ispuniti svoje zadaće. Klub zastupnika SDP-a neće prihvatiti ovo izvješće s nadom da će izvješće za 2012. biti puno bolje i da ćemo se radovati rezultatima. Hvala. Hvala lijepa. Stavove Kluba HDZ-a predstaviti će poštovani Željko Reiner, potpredsjednik Doma. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege! Dakle, pred nama je ovo Izvješće i prvo zapravo nije dobro da je dovedeno u poziciju nova predsjednica gospođa profesor Vehovec, da ona zapravo govori o tome što se zbivalo u prošloj godini, jer ona jest bila član toga Vijeća ali nije njime predsjedala. Međutim, situacija je takva kakva jest potpuno je izvjesno da je očito u radu Vijeća tijekom prošle godine postojao jedan cijeli niz problema. Taj niz problema se očituje u tome da, kao što i piše u Izviješću, da je Vijeće radilo na izradi novog prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, ali ga zapravo nije očito nikome poslalo očekujući stalno Zakon o znanosti što se nije dogodilo niti tada niti do dana današnjega, ali u svakom slučaju dakle i taj jedan zadatak nije uspjelo napraviti. Ono nije proglasilo znanstvene centre izvrsnosti što je isto bio jedan od zadataka. Ono je donijelo prijedlog mreže javnih znanstvenih organizacija u RH, međutim onda da bi zapravo se ne ušlo u određene situacije ono je naprosto predložilo da postojeće stanje u upisniku znanstvenih organizacija ostane kakvo je. Isto tako je, a to je i iz izvješća razvidno da konačni prijedlog strateškog dokumenta mreža javnih znanstvenih organizacija sa svim smjernicama i kriterijima za osnivanje javnih znanstvenih organizacija i projekciju osnivanja novih javnih zdravstvenih organizacija zapravo nije napravilo nego je zamolilo Hrvatski sabor da to donese. Očito Hrvatski sabor nije tijelo u kojem se to može donijeti nego je to ono može odlučivati na temelju nekog prijedloga. Prema tome, postoji jedan cijeli niz zadaća koje očito nisu napravljene i naravno one se mogu dijelom opravdati situacijom da je radilo vijeće u krnjem sastavu, ali pitanje je koliko to može zapravo opravdati ono što nije načinjeno. Problem je jedan ja bih rekao također vezan uz izbore u znanstvena zvanja gdje je taj prijedlog načinjen sa strožim kriterijima donekle, ali naravno nikad nije postao službeni, nikad nije zapravo primijenjen. I kad govorimo o kriterijima za znanstvena zvanja naravno ja moram priznati ja sam tu uvijek u nekakvoj nedoumici. S jedne strane uvijek sam zastupao i ću zastupati strože kriterije u procjeni napredovanja i za znanstvena zvanja itd., međutim s druge pak strane kad čovjek gleda realnost financiranja znanosti onda si postavi pitanje kako je uopće moguće da hrvatski znanstvenici ipak produciraju, ipak objavljuju u vrhunskim svjetskim časopisima. Kako je uopće moguće sa tako mizernim sredstvima za znanost producirati ikakvu znanost? Mi moramo biti svjesni jedne činjenice da mi izdvajamo nešto više od 0,7% nešto više od 0,7% BDP-a za znanost. Prosječne europske zemlje izdvajaju otprilike 3 puta više. Ja dakle govorim o relativnim odnosima, ne o apsolutnim. Mnogi od njih su puno bogatiji od Hrvatske. Prema tome, u apsolutnim iznosima je to neusporedivo više. Ja sam u svojoj prethodnoj diskusiji govorio kako je to ponekad i 100 puta više za neki projekt. relativne odnose samo postotak BDP-a 0,7 i nešto posto u odnosu na 2,5 do 3% koliko većina europskih zemalja uključujući i one zemlje koje su isto prošle tranziciju itd. izdvajaju. Upravo zbog toga bih rekao da je pravo čudo koliko još uvijek prilično uspješno hrvatski znanstvenici mogu funkcionirati, međutim naravno i oni i svi mi smo s time nezadovoljni. I moram priznati da apsolutno se slažem sa svim onim što je u prethodnoj diskusiji o prethodnoj točki dnevnog reda rekao uvaženi zastupnik Kolman da su nam često puta usta puna znanosti, znanja itd. Čitamo i po novinama kako nas iz ove teške i jadne gospodarske situacije jedino može izvući znanost, poticanje znanja, zemlja znanja. Taj izraz zemlja znanja moram priznati da mi obično izazove samo žmarce po leđima jer doslovno djeluje kao sprdačina u realnim uvjetima kad znamo koliko se to financira. I upravo zbog toga i na tragu toga bih završio to upravo sa onim što je i rekao uvaženi kolega Kolman, a to je mi ćemo za mjesec dana ovdje gledati prijedlog Državnog proračuna. Nevezano u kojoj smo stranci, da li smo na desnoj strani, da li smo na lijevoj strani, da li smo u sredini nakon ovih rasprava ja vas samo molim zapitajte se kad vidite one brojke koliko ćemo dati za znanost, da li je to ono što uistinu svi mi želimo? I hoćemo li imati obraza obraza ikad pogledati nakon toga ako izdvajamo opet ovako kao sada 0,7% hoćemo li imati obraza onda pogledati one tisuće ljudi koji se trude u tom znanstvenom području napraviti najviše što mogu, koji se trude, a od kojih neki i uspijevaju i objavljuju radove u stvarno vrhunskim časopisima, enormnim

za uspjeh znanosti doli objavljenog rezultata. Prema tome, sjetimo se toga kad ćemo govoriti o proračunu i nemojmo biti dvolični onda, nemojmo iz ovih ili onih razloga, iz razloga stranačke poslušnosti, iz razloga toga što nam kažu pa nema novaca niti za ovo, niti za ono, nemojmo onda zatvarati oči pred ovom činjenicom da u ovoj zemlji izdvajamo mizerni postotak za znanost, dakle manje od postotka zapravo za znanost i budimo svjesni toga ako uopće ima smisla raspravljati o znanosti, ako uopće želimo o tome govoriti da naprosto moramo stvoriti neke minimalne uvjete, a oni su financijski, nikakvi drugi. I nikakve druge priče o tome hoće li ovo tijelo ili ono tijelo biti izabrano ili neće biti izabrano, hoće li uspjeti unutra ugurati vladajući svoje ljude da vode. Ma ni ti ljudi neće moći ništa napraviti ako neće imati sredstava da nešto pošteno se napravi. Prema tome, kad ćemo za mjesec dana odlučivati ovdje svi zajedno o državnom proračunu ja vam onda stavljam na srce sjetimo srce sjetimo se toga da se svi zaklinjemo i da su nam puna usta toga da želimo razvijati znanost u ovoj zemlji da ne želimo da mladi znanstvenici odlaze u stotinama, a odlaze, odlaze sve više u stotinama u inozemstvo, ne samo zbog većih plaća nego naprosto zbog uvjeta rada. Mi smo sa ovakvim financiranjem sveli, a svest ćemo još na puno gore razine, na mizernu razinu uvjete rada tih znanstvenika i ponovo naglašavam mnogi od njih su spremni raditi i rade za vrlo male

stavljam na srce sjetimo se toga za mjesec dana kad ćemo odlučivati o državnom proračunu i nemojmo biti onda dvolični i nemojmo se praviti da nismo za sve ovo znali. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Damir Tomić. Izvolite kolega. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala lijepo. Osvrnuo bih se na nekoliko stvari koje je kolega Reiner rekao. Drago mi je da se slaže sa većinom onih stvari koje sam rekao vezano uz samo izvješće. Ovdje smo pričali, on je dosta pričao o nekim drugim stvarima pa bih se i na to osvrnuo. Kad je rekao da ne možemo tvrditi da ćemo biti zemlja znanja, da moramo biti realni to se mogu složiti. Ali istovremeno onda traži ne znam kakvo povećanje sredstava. Zašto ih oni nisu povećavali? Ja sam uvjeren da ćemo mi sad u ovom mandatu, odnosno u sljedećem proračunu povećati sredstva za znanost i obrazovanje. Isto tako kada je rekao da je najvažniji financijski aspekt ja bih samo dopunio da važan je vrlo, ali je još važnija kontrola sredstava, odnosno utrošenih sredstava. čisto da ga podsjetim na raspravu o prethodnoj točki kada je rekao da smo trebali čekati izvještaj prije nego što idemo u promjenu zakona, a sada je rekao da Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena znanja nije donesen jer su oni čekali novi zakon. Znači, oni su čekali novi zakon, a mi smo trebali čekati izvješće. Malo kontradiktorno. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku, potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Pa prvenstveno bih se osvrnuo na ovo kako je bilo isto tako malo ili čak manje novca. Samo da vam kažem dvije brojke, a brojke govore sve. U 2011. godini ukupno ulaganje u znanstveno-istraživačke projekte i programe je bilo nešto manje od 150 milijuna kuna, u 2012. godini oko 110 milijuna kuna. Prema tome, drastično manje, drastično manje negoli što je ukupno. Ja ne govorim o pojedinim stavkama i žongliranju između stavaka. Žongliranje između stavaka se uvijek može u proračunu napraviti pa negdje date malo manje, a onda tu velite da ste dali puno više, a ispadne da je malo više itd. Ja govorim o ukupnim sredstvima, dakle ukupna sredstva ove godine su drastično bila manja nego prošle godine. Strah me, a nadam se da ćete me svi razuvjeriti u to svojim glasovanjem o državnom proračunu da neće tako biti i sljedeće godine. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. **Vuljanić, Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ovo su formalno dvije točke, dva izvještaja, dva tijela ali tema je zapravo jedna. No, pošto se radi o Izvještaju Nacionalnog vijeća za znanost treba nešto reći i o tome, o samom izvješću. Nacionalno vijeće za znanost trebalo bi se baviti strateškim i taktičkim potezima u znanosti. Taktičkim se bavilo ovim svakodnevnim tehničkim, taktičkim kako ih hoćete nazvati to je Nacionalno vijeće obavljalo, strateške nije zato je izvješće loše i zato ga je i Vlada odbila i zato će ga vjerojatno i ovaj Sabor odbiti. Međutim, strateške odluke, ne branim Nacionalno vijeće uopće nemam tu namjeru, strateške odluke su političke odluke i strateške odluke političkog tipa nisu donesene zato jer vlasti nisu imale ni volju ni želju niti interes raspravljati o znanosti o znanosti i donositi nekakve strateške odluke u znanosti. Nacionalno vijeće je moglo izraditi dokumente koji ne bi predstavljali ama baš ništa ako ne bi dobili blagoslov aktualne vlasti, nije ih napravilo i to jest, dakle nisu obavili svoj posao. U vrednovanju, odnosno ocjenjivanju što je važno u ovoj državi nama nedostaje lista prioriteta, vrlo smo često i ovdje u Parlamentu, a posebice u izvršnoj vlasti u nekakvoj stisci.

krpanjem rupa koja je veća kroz koju više vode curi tu prvu zakrpamo, pa onda drugu, pa onda treću. Naravno da tu nema strategije i razvoja. Loše je tako postupati posebice sa jednom djelatnošću od koje svi ajde barem u izričaju za ovom i drugim govornicama očekujemo da će od ove države napraviti raj na zemlji. Ovakvim načinom naravno da neće. Izvješće je uspješna špranca. Tu je Izvješće iz 2010., praktično isto po istom dnevnom redu posloženo, uspješna špranca koja je prazna. prazna. Nacionalno vijeće je vijeće Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor ga postavlja i njemu podnosi izvješće. koliko sam to u praksi vidio, a dugo sam gledao to vijeće je bilo zapravo jedan od organa ministarstva i jedan od organa vlasti. I bez ministarstva i vlasti se i nije usudilo ništa napraviti. Zato strateške poteze nije potezalo jer vlast ih nije potezala. Jedna od zadaća Nacionalnog vijeća je unapređenje znanosti. A kako će unaprijediti jadnu znanost kad za to nema novaca? novaca? Hajmo biti iskreni. Ovo što se u hrvatskoj znanosti tretira kao dotacija, projekt, subvencija jer ne znam na koji način se već zove su zapravo smiješne cifre. To su cifre koje u nekakvoj organizaciji pristojnog znanstvenog rada kojeg bi se mogao očekivati rezultat bi bile potrošene na sporedne materijalne troškove. Dakle, na čišćenje i papir. Stvari se tako ne mogu raditi. Ukoliko ova država smatra da nema novaca za znanstveni rad, da ga neće ni imati uskoro jer kaže ministar financija i predstavnik Vlade, svi kažu bit će na godinu gadnije, a a 2013. možda se malo oporavi ali 2012. će nam reći da će biti još gadnije. Dakle, ako je to takva situacija pa i to recimo onda. O.k. nemamo novaca za znanost, nećemo na ovakav način zapravo glumiti financiranje znanosti, dat ćemo ljudima koji eto su u takvim statusima ili dođu u takve statuse par dinara, par kuna pardon, da mogu i dalje biti u kontaktu sa svijetom da se ne izgube u ovim našim balkanskim bespućima. Dakle, za to ćemo im dati novce i točka. I što se tiče …/Govornik se ne razumije./… bavit ćemo se tehnologijom. Možda je to rješenje. Ovakvo glumatanje stvarno ne vodi ničemu. Novaca dakle nema. To je i Nacionalno vijeće ustanovilo. Nikoga ne brine, a ni Nacionalno vijeće, nigdje nisam ni jedno slovo vidio o tome ovdje što nam mladi znanstvenici, inovatori, djeca koja imaju nekakve ideje, koja su nešto u životu čak i napravili u garažama svojima ako nigdje drugdje odu put pod noge i odoše u bijeli svijet nakon bezuspješnog pokušavanja da se ovdje uopće sa nekim razgovaraju, a kamoli da nešto naprave. To je jedna od tema koju bih ja očekivao ovdje unutra, očekivao bih to. Ti naši znanstvenici, a pogotovo ta djeca, mladi ljudi tridesetak i toliko godina koji su se odlučili za takvu karijeru vjerujte njima stvarno nije, a dobro ne mogu reći nije im do novaca, žive od novaca ali nije im to primarna stvar. Imao sam asistenta jednog na fakultetu, dečko je bio i talentiran i pametan i sve. No, plaća je bila kakva je bila i on je bio spreman za nju raditi koliko god i postati profesor jednog dana pod uvjetom da mu se otvori laboratorij i da u tom laboratoriju ima opremu koju si je on zamislio. U ono doba to je koštalo 100000 maraka. 100000 maraka nije bilo na fakultetu. Čovjek je otišao u Australiju. Drugi dan mislim da je u Cambery na sveučilištu bio, drugi dan su ga odveli u laboratorij i rekli mu tu ćete raditi. Uopće nije pitao za plaću. Ali je pitao za laboratorij. Jedan od poslova Nacionalnog vijeća jeste i razrada uvjeta za stjecanje novih novih znanja, e to je strateški potez. To je strateški potez koje je Nacionalno vijeće moglo ako ne napraviti jer će to naravno Vlada, ministarstvo ministarstvo odnosno Vlada kroz zakon dati generalne smjernice ali moglo je predložiti. Čitava akademska zajednica, barem onaj njezin dio koji koji stvarno vrijedi i koji nešto predstavlja i u svijetu svjesna je da je način izbora i znanstvenika i sveučilišnih nastavnika …/Govornik da je ovaj sustav koji smo naslijedili od Edvarda Kardelja još. Taj je sustav uveden negdje osamdesetih godina po prilici. Sustav bodovanja zapravo nastavak one parole svaki je rad mjerljiv, pa vi danas objavite 5 rada u recenziranim časopisima u inozemstvu i dobili ste određene uvjete recimo za docenta, pa još 15 pa ste dobili za profesore. Još 20 pa ste dobili za redovnog profesora. Nitko, nikakva komisija barem ja nisam imao prilike vidjeti ako je komisija, možda postoji, nisam ih vidio ne analizira te radove, ne gleda što unutra piše. Rad je izišao u takvom časopisu sa takvom referencom, recenziran je i čovjek se bira. I znam iz osobnog primjera čovjeka koji je izabran za profesora sa radovima na relaciji Bihać, Zenica, Tuzla. Recenziranim časopisima. Sve je po propisu. Svi bodovi se slažu. Ali takav izbor komisije, matične komisije i stručne komisije za izbor su u toj situaciji savršeno nepotrebne. To može napraviti sekretarica, zbrojiti bodove. E sad, prigovor naravno može biti pa što vi predlažete nekakvu tu, ukidanje objektivnosti i subjektivni pristup. Pa sjećam se i vremena, bio sam na fakultetu kad je taj subjektivni pristup funkcionirao, pa su tri uvažena profesora birala četvrtoga. Jednoj kolegici rekli kolegice dok smo nas trojica na vijeću pred 120 ljudi, dok smo nas trojica ovdje živi vi nikad nećete postati profesorica. I nije postala profesorica, a imala je radova na razno raznim mjestima. Oni su procijenili da ti radovi nisu vrijedni, da su eto znanstveni kič, tako je to bilo nazvano iz razno raznih razloga i nisu prošli. Jer one su svojim ugledom koji je bio živ ugled stali iza toga. Hrabrosti u akademskoj zajednici ima sve manje i manje. Što je više pod utjecajem politike to je hrabrosti manje. I to je došlo do čini mi se zabrinjavajućih razina. U novom Zakonu koji je ovdje izglasan je tako lansirano i novo znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u tajnom zvanju. Nitko se nije pobunio protiv toga. Što to zapravo predstavlja? Mislim, zašto je izmišljeno to novo znanstveno zvanje? Pa da bi se jedna grupa ljudi mogla zadržati u malo nižem položaju i da bi se ta stratifikacija u jednoj instituciji mogla bolje izvesti. Zapravo tužno. Koliko su ti kriteriji vrijedni govori činjenica da 80% izvanrednih profesora postaju redovni profesori što je po normalnoj nekakvoj prirodnoj logici zapravo nemoguće. Ali eto događa se. Događa se zbog politike nezamjeranja i nedostatka hrabrosti. Jedna od zadaća, odnosno i tijela ovog Nacionalnog vijeća su i područna vijeća. Područna vijeća koja određuju recenzente koji u postupku vrednovanja sveučilišta i programa na sveučilištima odlučuju jer to vrijedno ili nije. Kako se moglo dogoditi da dopusnicu dobije institucija koja se zove Medijsko sveučilište? To nije sveučilište, uopće. Eventualno je viša škola ako je – ne znam. I to Medijsko sveučilište, odnosno firma koja ga je osnovala, osnovala je firmu kćer, prenese dopusnicu na tu firmu kćer i proda to čudo, tu papazijaniju za 7 milijuna kuna jednoj jedinici lokalne samouprave u Hrvatskoj. I sada će to tamo funkcionirati kao Medijsko sveučilište. I kažu sada će osnovati Studij prehrambene tehnologije. Stvar je sasvim zbrkana i veze nema sa zdravom pameti. Ali nitko, niti iz ovog Vijeća, niti iz Vijeća za visoko obrazovanje, niti iz Ministarstva, niti a Svi šute o tome. Događaju se takve perverzije koje se u normalnom srednjoškolskom obrazovanju ne bi smjele događati. Ja vjerujem da se čak i ne događaju. No, jedno još generalno pitanje, u popisu mreže institucija ovdje je jedno veleučilište. Ja pretpostavljam da ispunjava formalne uvjete da bi postalo znanstvena institucija. Međutim, sva veleučilišta u Hrvatskoj, ako pogledate engleske nazive, danas se nazivaju Universities of plain science. Dakle, sveučilišta primijenjenih znanosti, otprilike. Tko je to odobrio? Jer to netko pitao Nacionalno vijeće za znanost da to tako može ići po svijetu? Čini mi se da

Ja sam prošao sam taj put do profesora, znam što to znači, imalo bi se tu puno toga govoriti o tome ali reći nešto što ste vi naveli – nema novaca, pa gospođa je također rekla da nema novaca, svi mi danas kažemo – nema novaca i sve se završava na toj konstataciji kao da nema više nitko niti volje niti želje, niti inspiracije, niti agresije da kaže – ima novaca, ajmo ih pronaći za nešto i tako. Ja tvrdim da ima novaca. Ovo je moja replika. Mi za udruge dajemo recimo 2 milijarde kuna. E sad, udruge su neke potrebne, ja tvrdim neke nepotrebne, neke rade dobro, neke ne rade ništa. Ima ih ovakvih i onakvih i tako. Ne bih se želio svađati s udrugama ali trebaju oko 2 milijarde. Onda kolega akademik tvrdi 170 minus 110 milijardi, to uopće nije bitno. Jer je, smanjili su. Pitanje je da li Hrvatska, moja replika, ima pameti i volje, da li ova Vlada, dakle ovo nije selektivna sad kritika na ovu lijevu stranu ili ovu sadašnju Vladu, niti su udruge nastale, niti je ovakav sustav nastao zadnjih 9 mjeseci. Mi generalno govorimo, to će pratiti nas i slijedećih 10 ili da ne kažem 20 godina. Što mi u Hrvatskoj hoćemo? Mi i novaca imamo samo je pitanje ovoga Sabora i hrvatskoga naroda u što će ga kanalizirati. Tvrdim, recimo, da bi se moglo posegnuti u novce za udruge sa recimo 500 milijuna kuna i dati ih znanosti. I što bi se dogodilo? Sve najbolje! Ništa se loše na ovoj strani ne bi dogodilo, a na ovoj bi se dogodilo puno toga dobroga. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Nikola Vuljanić, izvolite! **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Sasvim sigurno da novaca ima i zato sam rekao pod prošlom točkom da ovu diskusiju treba nastaviti kod diskusije o Proračunu. Sasvim sigurno da novaca ima, novaca mora biti za ovakve stvari. Međutim, sve vlade do sada, posebice HDZ-ove vlade bile su izrazito antiintelektualističke. I ako se je štedilo, najprije se štedilo – odreži učiteljima i profesorima, odreži sveučilištima, odreži znanosti, odreži zdravlju! A sve drugo su naši birači. Pa nećemo valjda njima rezati. I to je posljedica ovoga. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Valter Boljunčić. Izvolite! Ja bih se javio ponovno na sličnu stvar kao i ranije. Naime, navođenjem negativnih primjera i predstavljanjem kao da je to, kao da se radi isključivo o znanosti na taj način nije u redu. Kad ste rekli prije da radove nitko ne gleda baš i nije tako. U izvješću se navode radovi. Ne znam na kojem fakultetu, ja sam sa matematike, tamo se ozbiljno gledaju, a popis časopisa koji je stavljen za izbor ako su jaki časopisi oni pak imaju veoma strog postupak recenzije. Kod nekih je broj radova koji se objave i manji od 5%. Druga stvar je ovo što ste naveli za izbor

i inače ovo što ste rekli …/Govornik se ne razumije./… to postoji u Njemačkoj i tako. Ali ako se nije …/Govornik se ne razumije./… zadnjih godinu dana veleučilišta kod nas je politehnike zovu, politehniks, a o tim nazivima isto je teško pričati zato što u engleskom jeziku politehnika znači stručnu školu, a u Italiji ili Francuskoj politehnika znači izuzetno jaku tehničko sveučilište tako da nazivi su potpuno bespredmetni. Iako bih se tu složio sa činjenicom da se mnoge visoke škole bez obzira da li su javne ili privatne reklamiraju kao fakulteti, a oni to nisu. Oni nisu sveučilište nego su stručni studiji tako da to stoji.

Ljudi se predstavljaju vani za nešto što nisu zato je to loše. Ta su se veleučilišta u Hrvatskoj stvarno zvala politehnik, politehnik ovoga ili onoga i to je o.k. ovo nije o.k. Što se tiče izbora matematičari su inače čudna sorta i naravno da kriteriji kod matematičara su drugačiji nego drugdje. Ali taj sustav formaliziranja izbora je nešto što je hrvatskom visokom obrazovanju naštetilo definitivno. Moguće je provesti postupak da nitko ne pogleda što je taj čovjek stvarno napisao, što pod tim naslovima stoji. Jel' to copy paste ili nešto drugo? Moguće ga je tako provesti. Na dobrom broju mjesta tako se i provodi. Ne velim svagdje naravno, ali na dobrom broju mjesta se tako radi. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći je za raspravu u ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2011. godinu. Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske. Kako to? Rekao bih gorki, gordo zvuči. Em je nacionalno, em je za znanost. No, u svojoj raspravi o ovom izvješću počet ću skraja. Dakle, sa stranice 54, a i Vijeće sadrži 56 stranica u kojem piše, pri dnu stranice piše. Prepreke snažnijem uključivanju znanstvenika u rješavanje konkretnih problema u Republici Hrvatskoj. To je ono što govori gospodin Vuljanić uključi i politehnika, gospodarstvo, u rješavanje problema u gospodarstvu, u napredak gospodarstva itd. Pa kaže ovako. Dakle, te prepreke a jedna od glavnih je upravo ova što piše, a to je, dakle nad slabijima pa i nad hrvatskim narodom provode se operacije psihološkog rata u kojima jedinka podliježe fenomenu u psihologiji poznatom kao priučena bespomoćnost. Taj fenomen u kombinaciji sa rastakanjem nacionalnog ponosa lišava jedinku sposobnosti i volje za promišljanje budućnosti zajednice kojoj pripada. To je ono što gospodin Marasović govori da se događa, da pljujemo po samima sebi, da govorimo kako nema novaca, kako smo bespomoćni itd. Taj osjećaj bespomoćnosti ili kako kaže priučena bespomoćnost je zavladala hrvatskim društvom i hrvatskim narodom. Molim vas za mir u HDZ-u tamo! Dakle, njihova svijest dakle svijest građana modificirana je tako da im um promišljanje o zajednici stavlja u drugi plan. To je ono što je Ivo Andrić nobelovac rekao da građani počinju razmišljati apstraktno, potpuno izvan svih konteksta suvislosti. Ako je loša domaća domaća uprava, misli na vlast ili pak ako država ima stranu upravu. Od tog dvoje ne znam što bih rekao što se događa ovdje kod nas. Ali ovo što se zove priučena bespomoćnost je očito na djelu. Vidljivo je i iz rasprava danas ovdje. Ne možemo, nema novaca, ne može se ništa učiniti itd. I onda stalno ponavljanje kako u Hrvatskoj postoji samo 7, 7 i pol posto visoko obrazovanih ljudi eto pa je Hrvatska zbog toga znanstveno i na svaki drugi način jadna jadna i bespomoćna a nije tako. Nadalje, kada se govori o znanstvenicima, znanstvenim stupnjevima ili karijerama znanstvenika druga prepreka ili zapreka u promicanju znanstvenih titula je tzv. citatomanija. Sustav napredovanja u znanstvena zvanja oslanja se isključivo ili gotovo isključivo na na scijentometrijske pokazatelje, a zanemaruju se i izumi, inovacije i patenti. I sami ste svjedoci, gospodine Reiner pogotovo vi, da kada čitamo i naše medicinske časopise da je popis literature i citata veći negoli sami članak ili znanstveni rad, dulji je, prostorno je veći i dulji. I to se onda također ta citatomanija, dakle ocjenjuje. Oni koji se bave izumima i inovacijama pa pokušavaju prodrijeti s tim i u gospodarski sektor, u Udrugu poslodavaca kako bi unaprijedili zajedno sa znanstvenim izuzima, oni teško mogu, puno teže napredovati u znanstvenom smislu. To su te zapreke koje muče Hrvatsku državu i hrvatski narod. A naročito ona prva gdje nam stalno suprimiraju našu misao kako mi ništa ne možemo napraviti, kako smo zaostali, kako imamo samo 7,5% visoko obrazovanih itd. A nije tako! E sad idemo na samo izvješće koje je izvješće za zapravo 5 mjeseci rada u 2011. godini. Jer je Nacionalno vijeće djelovalo samo zbog tehničkih razloga, zbog toga što Hrvatski sabor koji je zapravo utemeljitelj ili osnivač ovoga Nacionalnog vijeća 6 mjeseci nije donio Odluku o razrješenju jednih članova Nacionalnog vijeća i imenovanju drugih. Je li Nacionalno vijeće krivo za to? Jesmo mi krivi ovdje za to? Tko je kriv za to što je Nacionalno vijeće bilo opstruirano u svome radu od svibnja do kraja listopada, punih 6, 7 mjeseci? Dajmo se malo pospimo pepelom, pogotovo oni koji su bili ovdje u prošlom sazivu i koji su vodili Sabor. Zadaci Nacionalnog vijeća već su moji prethodnici pobrojili što je to Mreža javno-znanstvenih organizacija, proglašenje znanstvenih centara izvrsnosti, znanstveno-tehnološki parkovi. kada vidim ovu prvu točku Mreža javno-znanstvenih organizacija onda u toj, onda u toj, evo ga na stranici 22., 23., 24., 25. prijedlog Mreže javnih znanstvenih organizacija u RH. Ta mreža ima na popisu ukupno da kažem javna visoka učilišta od 1 do 90. Moram ponovno spomenuti kada se govori o javnim visokim učilištima ono što mi u Slavoniji, Baranji i Srijemu jako zamjeramo, iako nije Nacionalno vijeće to koje će biti okidač za nešto nešto što bi bilo presudno za u ovom smislu za Mrežu javnih visokih učilišta, a to je još jedno sveučilište u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Dakle, ima samo u Osijeku sveučilište, a na morskom dijelu Hrvatske evo znamo da imamo Sveučilište u Puli, u Rijeci, u Zadru, u Splitu i u Dubrovniku. Kontinentalni dio Hrvatske kako to vole reći sada u Vladi oni to sad to zovu statistička kontinentalna regija, osim Zagreba koji je jasno sveučilište par exellance za cijelu Hrvatsku naš ponos i dika ima samo Sveučilište u Osijeku. Jesmo li mi u Slavoniji intelektualno i znanstveno nešto zaostali možda? Ima li itko pojma da bi trebalo još jedno sveučilište na milijun stanovnika u Slavoniji? Imate li pojma da Slavoniji i Slavonskom Brodu dakle njima je uz granicu sa BiH teži i dobar dio Bosanske Posavine, dakle i više od toga od tih milijun stanovnika Slavonije, Baranje i Srijema? Nego naši studenti idu studirati u Orašje, u Brčko, u Banja luku, u Bihać da bi stekli titulu visoko obrazovanog. Kako se to zove? Sedmi stupanj ili tako nekako, više ne znam. Ja kada sam bio bila je viša i visoka, a sad je to malo drugačije po bolonji. I još nešto, vidim da u tom popisu javnih visokih učilišta nema veleučilišta osim jednoga u točki 61. piše Veleučilište u Rijeci i ono je ubrojano, svrstano u javna visoka učilišta, a radi se o veleučilištu. A veleučilišta imamo u Hrvatskoj, oni su nikli kao gljive poslije kiše, da ne kažem već u svakom skoro selu, ali o tome, o potrebi toga to je neka druga tema. Međutim, jedino veleučilište koje je uvršteno u ovaj popis visokih učilišta je Veleučilište u Rijeci. O javnim znanstvenim institutima kojih ima 25 u RH neću divaniti kako bi rekli u Slavoniji jer to su instituti koji su pobrojani, koji postoje i koji su institucije. E sad, sami da kažem rad vijeća je bio takav kakav je. Također se tu spominje i Agencija za znanost i kako se već zove, međutim dobro je pročitati i one podatke koji bi se mogli nazvati ocjena stanja iako to ovdje ne piše, a nalaze se na str. 49. piše: "Doprinos hrvatske znanosti izlasku iz krize." Pa kaže da je na temelju raspoloživih podataka 2000. godine u Hrvatskoj je na istraživanje i razvoj utrošeno 1,07% BDP-a, ili kako netko voli reći GDP-a. Istovremeno 2009. godine samo 0,84%. Reklo bi se nije to neko veliko smanjenje, dakle to je za 0,017%. Međutim, kad se promatra ili uspoređuje da ne kažem stranim komparira npr. sa Slovenijom susjednom državom onda vidimo da je to taj iznos 4 puta manji. Kaže da je Hrvatska u 2007. uložila za istraživanje i razvoj 159 dolara po stanovniku. A istovremeno u istoj godini Slovenija je uložila 464,5 dolara po glavi stanovnika. U istom razdoblju u 27 zemalja članica EU za istraživanje i razvoj se troši 1,85% BDP-a. Kod nas je bilo 1,07% 2000., a sad je 0,017% dakle dvostruko više. Kada kažem 27 zemalja EU onda je tu i Rumunjska i Bugarska i sve one zemlje pribaltičke koje su priključene nešto nešto kasnije EU. To nisu Engleska, Francuska, Njemačka i Italija tu su, dakle u tom prosjeku su i ove zemlje o kojima mi razmišljamo tako kako razmišljamo ajde da kažem standardno već u našim glavama jel', Rumunjska, Bugarska, Mađarska, Litva, Letonija, Estonija itd. Zbog toga teško je reći ovako ad hoc kao što je prvi klub koji je raspravljao, mi nismo za ovo izvješće. Tup, odlično. U ovom Saboru i izbor članova vijeća, Nacionalnog vijeća za znanost RH očito zavisi opterećen je utegom političkog odnosa unutar Sabora RH. I zato nemojte se žalostiti taj odnos je takav kakav je. Ispadne da je zapravo sastav Nacionalnog vijeća za znanost RH politička funkcija, s jednom vlasti dođe s drugom ode. Ili je pak dogovor, dakle eto koliko ima članova vijeća nek bude 7 naših i 5 vaših. Zbog toga klub HDSSB-a i ne razmišlja o tome kako će glasovati za ovo izvješće. Više smo zabrinuti onim što sam rekao u početku svoga govora. Ali, zato mogu reći da imam i u činjenici i da osobno poznajem, a svaki od vas mnogo naših da kažem malih ljudi i bez znanstvenih titula koji imaju strahovite inovacijske potencijale, koji se ne mogu uklopiti od citatomana u našu znanost i u primjenu u našemu gospodarstvu. Počevši od gospodina Jakobovića u Slavonskom Brodu koji već proizvodi traktore ili strojeve koji miješaju vodu sa konvencionalnim gorivom pa ušteđuje 30% goriva fosilnih pa do niz drugih. Međutim, oni se ne mogu probiti vrijeme. Imamo dvije replike. Prvi se javio potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. Uvaženi gospodine potpredsjedniče pa zapravo htio sam se javiti vezano uz ono što je uvaženi zastupnik Boro Grubišić govorio o citatomaniji, odnosno ja bih rekao jednom diktatu scijentometrije. Točno je, to je nama postalo nažalost gotovo isključivi kriterij. On postoji, nije naša izmišljotina, on postoji u svim zapravo sredinama daleko razvijenijim od nas. Međutim, za razliku od tih sredina gdje je scijentimetrijsko vrednovanje pojedinca u znanstvenom radu samo jedan od segmenata ni u kom slučaju, možda čak ni presudni, vrednovanja kod nas se scijentimetrijski pristup nametnuo kao apsolutni, a to je naprosto zato što ja se usuđujem to otvoreno reći što postoji zazor od toga da se jasno i sa odgovornošću kaže ovaj znanstvenik valja, ovaj valja malo manje, ovaj znanstveni rad bez obzira što je citiran više ili manje je dobar, a ovaj je manje dobar. Dakle, naprosto odgovornost za svoj stav jasno izrečen i uvijek uvijek opasnost ili stvoren dojam opasnosti da će ako se tako postupi čovjek biti optužen za nekakvo favoriziranje nekoga ili za ne znam ne daj Bože korupciju ili za tako nešto. I ljudi onda bojeći se zapravo izricati jasno svoj stav iako je on neslužbeno dovoljno poznat, obično u mikrosredinama i točno se zna koliko je tko težak kao znanstvenik ili ne, ne usuđujemo se to uvijek onda reći nego se skrivamo iza krinke scijentometrije, broja radova, inpakt faktora časopisa u kojima je objavljen itd. I to je nažalost naša realnost. Kako joj doskočiti? Ja vjerujem da će i Nacionalno vijeće dati svoj doprinos tome. Hvala lijepo.

dakle autor u literaturi. Evo npr. u jednom magistarskom radu koji je napisan u vrijeme kada je mislim bio i HDZ na vlasti itd., prepisano je 60 stranica pokojnog Borisa Kandarea. Ali niste učinili ništa po tom nego je to otišlo u zastaru jel'. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I još jedna replika, Valter Boljunčić. Izvolite. Želio bih se osvrnuti na dio gdje ste rekli da je i u popisu javnih ustanova …/Govornik se ne razumije./… Koliko ja vidim to baš nije tako. Evo imate pod točkom 5. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, imate Zdravstveno veleučilište Zagreb, Veleučilište u Rijeci, Tehničko veleučilište u Zagrebu i Veleučilište u Karlovcu, tako da veleučilišta ima više. Nema samo Riječko, tako da s te strane. Doduše, isto tako je i činjenica da po zakonima kako su se osnovala velika, zadnja, manja ova četiri sveučilišta ste naveli, tri u stvari Zadar, Pula vidimo određenu i neravnopravnost u odnosu prema njima dok Sveučilište recimo Osijek i Rijeka mogu imati odjele koji se tretiraju posebno kao pravne osobe u popisu. Recimo Zadar, Dubrovnik i Pula isključivo se tretiraju samo kao jedinke što je neravnopravnost prema tim sveučilištima. Ili bi trebala sva jednako ili sva. Pretpostavljam, mislim ja sam sad sretan da postoji bar jedno veleučilište, ali postoji više

kao u prvoj rečenici rekli Visoko učilište u Križevcima. Ako je visoko onda je ono u rangu fakulteta. Prema tome, da, da. Imamo veleučilišta o kojima sam govorio. Ako Ako su visoka onda spadaju tu, jel'? Što se tiče ponovno ste potvrdili ono što sam ja zapravo izrekao, a to je upravo nedostatak sluha za visoka učilišta ili sveučilišta u Slavoniji, Srijemu i Baranji. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Valter Boljunčić, izvolite kolega. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala. Pa evo da sam bio samo na pojedinačnoj visokoj, sad generički naziv. Nema više viših škola ni visokih, nego se razlikuju kao stručne i sveučilišne, ali dobro. Svejedno. To očito visoko gospodarsko nije fakultet, pretpostavljam. Pa ja sam se želio dakle, osvrnuti na danas gdje se priča sa ove dvije točke oko položaja znanosti. Nekako svi se vrtimo oko bivših prije godinu dana ili sadašnjih izmjena zakona koje su se povukli iz, dakle procedure. I na neki način djeluje da naša znanost nije dobra ili da ima anomalije i da je uvijek netko drugi kriv. Još uvijek mislim da je naša znanost prilično dobra zato što ljude koji su izvan Hrvatske obrazujemo mi, u principu onaj osnovni dio zato što za bilo koja kasnije znanstvena istraživanja u nekoj dobi presudno je ipak koje obrazovanje se steklo na fakultetu odnosno kasnije na doktoratu. Tako da i dalje sam na stanovištu da organizacija i financiranje je onaj dio u kojem najviše u kojem najviše trpi, dakle naša znanost, a naravno studenti u visokom obrazovanju iako se gotovo pa uvijek na neki način kad se govori o znanosti automatski ga se vezuje za visoko obrazovanje iako to nije isto. Imamo sada i dva vijeća, po prijedlogu novog zakona trebalo bi biti jedne. Ipak je to donekle logični postupak zato što se većina znanstvenog rada bez obzira na javne institute …/Govornik se ne razumije./… na fakultetima i sveučilištima na neki način te dvije, znači visoko obrazovanje i znanost su vezane, a čak su vezani i činjenicom da se kroz visoko obrazovanje moraju i studenti povoditi, dakle u znanost. U tom dijelu bi trebalo malo u ovim, dakle dijelovima razmotriti Onaj dio koji dakle, mislim da je i zajednica iz …/Govornik se ne razumije./… akademije kriva, je u tome što mi neprekidno izgovor imamo da se čeka neka strategija koju netko mora donijeti. Ona se sada radi. Međutim, ako gledamo znanstvenici, sveučilišni profesori su najobrazovaniji dio društva i i taj dio društva je trebao već prije kroz veliki niz godina doći sa prijedlogom strategije, ne samo razvoja visokog obrazovanja i znanosti nego i razvoja države. Na ovaj način ispadne da se kao govori o lošem položaju, ali da se ne žele nikakve promjene promjene koje bi se dobile tako da smatram da se u ovom dijelu ipak i taj dio akademske zajednice ne može maknuti od odgovornosti za donošenje strategije. Ona treba donesti strategiju za sebe plus strategiju za državu, ne da očekuje da će netko drugi to donijeti. budući da su primjedbe na samo izvješće rečene ranije to u biti stoji i u ovome. Dakle, da se u izvještaju govori o tehničkim stvarima, ne o nekoj strategiji koja se radila. Ako 7 mjeseci nije bilo izbora članova, 5 mjeseci ih je ipak ipak ih je bilo. To je znači skoro pola godine smo imali. Vezao bih se, donekle onda već kada govorimo i o ovom popisu visokih učilišta i na nekakve rasprave koje su bile ranije. Definitivno treba ujediniti sredstva i nastojati da se na nivou države nađe jedan način korištenja tih resursa. Međutim, bojim se, u jednoj primjedbi sam to osjetio na jednom naglasku na centralizaciju kako da se odlučuje. Akademska zajednica je veoma osjetljiva na to. mislim da je sa pravom, zato što ponekad dio koji nama fali, a to je veoma nam fali integracija u znanost unutar samog jednog sveučilišta da ne pričam između više. Međutim, ako se očekuje isključivo da će se sa zakonima donijeti nešto, onda ta integracija sa integracijom nema nikakve veze nego to postaje jedna centralizacija gdje se na jednom mjestu odlučuje o svemu što bi bilo izuzetno loše. Ja podržavam da se mogu sveučilišta, veleučilišta ili bilo koji nivo obrazovanja otvoriti izvan ovih velikih centara uz zadovoljavanje naravno osnovnih kriterija. Kao što su nam potrebna sveučilišta to su nam potrebna i veleučilišta, a mislim da će sa jednim zakonom koji je više-manje već gotov i upućen je čini mi se i u Sabor, a to je HKO - Hrvatski kvalifikacijski okvir ipak navesti neki nivoi i strukture i što se mora dobiti završetkom određenog nivoa obrazovanja i gdje je moguća horizontalna, odnosno još bitnije vertikalna protočnost. Ja se nadam da će izvještaj, znanost biti bolji. Isto tako ja se nadam da sredstva koja će se dati za znanost da će biti veća. Ali još jednom napominjem, smatram da bi trebalo doći do zakona, do promjena nekih činjenica koje u biti ukazuju na nekakve nepravilnosti koje su se javile tokom. Pri tome se slažem evo sa prethodnim, dosta njih, govornika govornika u raspravi koji su rekli da je bilo od izbora u zvanja, pa i do rada itd. raznih anomalija. Mislim da je za to upravo potreban jedan zakon, jedna organizacija koja će moći dakle privući ta sredstva. Drugo, inzistiranje na znanosti isključivo i zanemarujući visoko obrazovanje, usput samo da napomenem da se gotovo uvijek svaki prijedlog zakona koji dođe mora vratiti s jednom tehničkom greškom koja je očevidna svima, a to je da se u tom prijedlogu radi i o glazbenoj Akademiji i likovnoj itd. Znači, nemojmo zaboraviti i taj dio. Tu se i slažem sa nekim govornicima koji kažu da mjerenje isključivo u broju članaka koji se objavljuju donekle pogoduje privatnim i tehničkim znanostima zato bi se u prijedlozima novog zakona i u radu znanosti koja kažem nije samo znanost vezana za ove znanosti nego je vezana za umjetnost, trebalo uzeti u obzir razlike među pojedinim znanostima, među pojedinim fakultetima i među pojedinim granama jer nama osim znanosti i vezi sa privredom, dakle ono što će nam nadam se pomoći u gospodarskom oporavku, veoma je bitna stvar ovo kulturno obrazovanje, nama su veoma bitne društvene, a naročito humanistički fakulteti koji su s ovom krizom svedeni gotovo, neću reći baš na baš na koljena, ali nije daleko od toga. Tako da u raspravi o znanosti ne bismo trebali niti raspravljati isključivo samo o tome da se mora odrediti neki centar izvrsnosti itd. Mi trebamo neki naš prosjek obrazovanja dignuti na viši nivo. Zato što od studenata koji završavaju par posto će samo ostati dalje u sustavu znanosti, ostali su oni koji odlaze u rad. Ti ljudi će dakle raditi na određenim mjestima i oni moraju biti kvalitetno i visokoobrazovani da pomognu u tom razvoju. I još jedna činjenica koja dakle se odnosi na, znam nije možda toliko vezana nego je rasprava uz neku drugu temu, a to je položaj studenata. Imali smo prilike vidjeti različite bune njihove gdje pojedini fakulteti zbilja po meni nerazumno daju visoke školarine, opravdane, neopravdane. Loptica se prebacuje sa ministarstva na fakultete, na sveučilišta, na senate itd. Mislim da je tu veoma bitna stavka da se mladoj populaciji koja je danas u veoma teškom položaju, vjerojatno su možda i nezaposleni roditelji, oni moraju raditi, mora omogućiti da završe školovanje. Ulaskom u EU mi ćemo jednostavno biti na neki način studentske populacije drugih zemalja će jednostavno prekriti naše tržište ako mi našu ne uspijevamo motivirati. Još jednom ja se zalažem dakle da ovaj znanost i promjene organizacijske dođu što prije da bi se ionako limitirana sredstva mogla što više uključiti u razvoj privrede. Isto tako se slažem da u izvještajima koji su bili i gdje se vezano za matične odbore koji su izvještaji o napredovanju isključivo na broju radova da to nije u redu, da to mora biti jedan dakle kriterij koji je u cijelom svijetu kriterij, što bi rekli publish or perrish, ali isto tako se moraju drugi uvjeti uzeti. Nadam se kažem da će ovaj zakon doći što prije i da će ipak nešto promijeniti u znanosti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime smo završili sa prijavljenima. Gospođo Vehovec evo molim vas kratko završno. Ja vam zahvaljujem na svim primjedbama i sugestijama koje ste dali. Ja sam ih pažljivo pratila i sve što je vrlo važno za djelovanje našeg tijela po sadašnjem zakonu sam pribilježila. Duljina ove rasprave me uvjerila da je ova tema značajna za Hrvatski sabor. Ja sam zaista bila uvjerena da će rasprava biti vrlo kratka, ali rasprava je pokazala sve dubioze i sve probleme koji su zaista veliki, duboki, složeni i vezani su za visoko obrazovanje i ja mogu samo ponoviti da u dobroj komunikaciji koju imamo sa Ministarstvom znanosti i poboljšanoj i nadam se dobro unaprijeđenoj komunikaciji sa Odborom za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora da ćemo imati bolji izvještaj za 2012. godinu. Iako, ja imam samo 4 mjeseca u ovoj godini na raspolaganju da ispravim i jednu i dvije i tri godine koje ste zapravo raspravili kao godine u kojima nije došlo do posebno jakog pomaka. Prema tome, ja ću sve napraviti što god budem mogla da napravim do kraja ove kalendarske godine i početkom sljedeće do ponovne promjene članova Nacionalnog vijeća za znanost. Hvala lijepa. Hvala i vama. Zahvaljujem gospođi Vehovec, predsjednici Nacionalnog vijeća za znanost. Ovime smo završili. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Prvo